Evo kolegice i kolege, stanka je završena, pa ćemo prijeći na točku: - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika, prvo čitanje, P.Z. br. 201. Predlagatelj je Vlada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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Državni tajnik, poštovani Dragan Jelenić, izvolite. **Jelić, Dragan** Hvala lijepo predsjedavajući, uvažene zastupnice i zastupnici. Prije svega važno je istaknuti kako Središnji registar osiguranika odnosno REGOS skraćeno je institucija koja se bavi vođenjem i održavanjem registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima izborom i promjenom obveznog mirovinskog fonda evidencijom uplaćenih doprinosa, te prikupljanjem i kontrolom podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja. Podsjećam kako Zakon o REGOS-u propisuje ovlasti i poslove iz djelokruga REGOS-a u koje između ostalog spadaju i povezivanje podataka o obračunatim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama. Poslodavci isplatitelji drugog dohotka tj. obveznici podnose izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezno osiguranje odnosno skraćeno obrazac JOPPD na kojima iskazuju obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti tzv. prvi mirovinski stup zbirno za sve radnike odnosno primatelja drugog dohotka tj. osiguranika. Doprinosi se uplaćuju na osobni identifikacijski broj odnosno OIB obveznika u ukupnom iznosu za sve osiguranike. REGOS obrasca i JOPPD povezuje sa uplatama doprinosa uz uvjet da su podaci o vrsti doprinosa OIB obveznika i oznaci izvješena na uplati istovjetni podacima iskazanim na obrascima JOPPD. Nakon toga uplaćeni doprinosi raspoređuju se po osiguranicima. Obveznici prilikom popunjavanja naloga za plaćanje često griješe upisujući pogrešnu oznaku obrasca JOPPD ili jednom uplatom plaćaju zaduženje iskazana na više obrazaca i JOPPD. Uslijed toga uplate doprinosa za prvi mirovinski stup evidentiraju se kao nepovezane. Kako bi se nepovezani obrasci i JOPPD povezali sa uplatom obveznici su dužni putem sustava e-porezna podnijeti zahtjev za povezivanje nepovezanih obrazaca JOPPD. Međutim, jedan dio obveznika to ne čini, te se uplate ne mogu povezati i rasporediti rasporediti po osiguranicima. Važno je naglasiti kako je od uvođenje sustava objedinjeno prikupljanje podataka putem obrasca JOPPD od 1. siječnja 2014. do danas ukupno evidentirano oko 850 milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa prvog stupa odnosno 0,53% od ukupnih doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja, što je posljedica pogrešnog popunjavanja obrasca JOPPD od strane obveznika uplate doprinosa. Važećim Zakonom o REGOS-u regulirano je povezivanje uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje drugi stup sa zaduženjima iz obrasca JOPPD po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa od 1. srpnja 2018.g., ali ne i povezivanje uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti odnosno prvi stup. Nepovezane uplate doprinosa drugog stupa mirovinskog osiguranja na dan 30. rujna 2021. iznose oko 367 milijuna kuna, što iznosi 0,39 od ukupno uplaćenih doprinosa drugog stupa. Preciznije, definiranje načina roka i povezivanje podataka, te evidentiranje i izvještavanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za drugi stup bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa uređeno je Pravilnikom o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja. U vezi donošenja ovog zakona bilo je potrebno osigurati tehničke preduvjete i uskladiti postupanje s poreznom upravom. Ministarstvo financija je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisalo povezivanje po službenoj dužnosti svih javnih davanja iz svoje nadležnosti sa stupanjem na snagu od 1. siječnja 2022.g.. Stoga će se ovom dopunom zakona uskladiti postupanje REGOS-a i porezne uprave, stvoriti pravni okvir za rješavanje problema nepovezanih uplata i doprinosa za prvi stup i ujednačiti pravila povezivanja nepovezanih uplata doprinosa za prvi i drugi mirovinski stup. Ističem zaključno kako donošenje ovog zakona ne utječe na ostvarivanje prava osiguranika već samo rasterećuje obveznike plaćanja doprinosa od dodatnih administrativnih poslova oko rješavanja nepovezanih uplata. Zahvaljujem se na vašoj pažnji, te vas pozivam da usvojite ovaj prijedlog zakona kojim će se dodatno unaprijediti postupak povezivanja uplate javnih davanja. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Begonje. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, prijedlogom ovog, dopune ovog Zakona o središnjem registru osiguranika predviđa se da je REGOS ovlašten bez pristanka obveznika plaćanja nakon provedene kontrole doprinosa provest povezivanje podataka i raspored po osiguranicima nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana nepovezane uplate. Meni se čini da je taj rok malo velik 6 mjeseci, dal je moguće da to bude kraći? Hvala. Poštovani državni tajnik. **Jelić, Dragan** Pa mislimo da je to rok koji je normalan jel u tom vremenu se možda mogu i neki podaci prikupiti i eventualno čak i sam korisnik skužiti da je nešto krivo napravio, pa tako da onda nakon 6 mjeseci se to napravi, međutim svakako je ovo prvo čitanje, imamo i drugo čitanje, tako da eventualno možemo razmisliti i o tom dijelu zakona. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče Jeliću, držim da je ovaj prijedlog zakona dobar zato što svakako utječe na sustav upravljanja sredstvima doprinosa za prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja i diže cijeli sustav na višu razinu sveobuhvatniju kao što ste i vi rekli. E sada budući da je upućenost i financijska pismenost generalno na dosta niskoj razini i da je Ministarstvo rada zakonski još od 1.1.2019. godine zakonski propisalo obavezu obaveznim mirovinskim fondovima na daljnje ulaganje u financijsku pismenost i njezino promicanje. Mislim da ovdje valja reći da bi bilo dobro da vi kažete što je Regos u tom smislu napravio budući da je u ovoj godini, da su otvorena 4 mirovinska informacijska centra u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, pa da nas informirate o tome što je u stvari cilj MIC-eva. Hvala vam. Hvala lijepo poštovana zastupnice, da u pravu ste znači mi i kao vlada i Ministarstvo rada, naravno i Regos kao naša institucija smo shvatili da je nažalost financijska, a posebno mirovinska pismenost nažalost na niskoj razini to najbolje pokazuje da samo 3,5 korisnika odnosno uplatitelja u drugi stup prilikom prvog izbora sami izaberu, a sve ostalo se automatski prebaci. Znači, to znači da ljudi se ne informiraju o mogućem od 4 obvezna mirovinska fonda, o modelu A, modelu B, modelu C, tako da kroz tzv. mirovinske informativne centre koji su u sklopu Projekta Moja mirovina, ljudi će moći doći na lice mjesta ili putem interneta ili putem poziva se informirati o svim prednostima uplate u drugi stup, uplate u model A, model B, model C ili u jedno od 4 obveznih mirovinskih fondova i da na kraju imaju bolju mirovinu na kraju. Kroz taj projekt će se još moći u budućnosti preko weba vidjeti kolika će vam buduća mirovina biti. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, predmet današnje je dopuna Zakona o središnjem registru osiguranika su nepovezane uplate za mirovinsko osiguranje temeljem međugeneracijske solidarnosti znači prvog stupa. Znači te uplate stoje na privremenom računu, ima ih negdje oko 700 milijuna kuna, ali to je istovremeno 0,55% svih uplata navedenih doprinosa. Smatrate li da je postojeći način evidentiranja doprinosa putem JOPPD-a dobar način budući je on uveden još 2014. godine kao jednostavniji način i čak je tad zamijenio 6 obrazaca koji su se prije toga popunjavali. Sad imamo jedan jedinstveni obrazac JOPPD i gdje se prikazuju znači ukupno ostvareni primici po pojedinom poreznom obvezniku. Mogu li se ove nepovezane uplate smatrati na neki način i statističkom

obrazac JOPPD je nama uvelike olakšao sve znači evidentiranje poreznih davanja, plaća i svega što znači poslodavac uplaćuje za svoje radnike naravno i za sebe samo je riječ o samostalnim djelatnostima obrtu i poljoprivredniku i ostalima i znači u …/nerazumljivo/… evo i za drugi mirovinski stup kako ste čuli automatski povezati uplate koje su vrlo bitne jer se one evidentiraju na vašem osobnom računu i taj novac se oplođuje znači sa radom obveznih mirovinskih fondova tako da je to bitno da se što prije evidentira. To planiramo naravno i sa ovim prvim stupom koji kao što sam rekao ne utječe na porezne obveznike znači oni će dobiti svoju mirovinu bez obzira da li je to evidentirano ili ne ali ipak ne želimo da tih 800 milijuna kuna bude na nekom računu neraspoređeno nego da se na kraju rasporedi po svim poreznim obveznicima za njihove mirovine tako da znamo da je to ipak novac na neki način uplaćen za njih, a to je bitno i za onaj jedan manji dio obrtnika i sve kojima ipak utječe mirovina u vezi, u skladu uplaćenom mirovinskim doprinosima. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče. Ovako, ovako moje pitanje se odnosi na to da je evidentno očito da je u periodu od 1. siječnja 2014. godine bilo evidentirano gotovo 700 milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa. U praksi je zaista bilo poteškoća što se tiče nepovezanih uplata i to je dovodilo do zaista otežavanja ostvarivanja prava kod građana. Hoćete nam objasnit koje su to sve posljedice koje su bile zbog takvog načina rada te zašto se o tome nije razmišljalo i ranije? Zašto sad kad se već zna da taj problem postoji već toliki dugi niz godina? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Jelić, Dragan** Hvala lijepo. Poštovana zastupnica da, od 2104. evo kao što ste mogli čuti oko 800 milijuna kuna je na računu znači nepovezanih doprinosa. Poteškoća nema osim evo kao što sam rekao znači oni samostalni, što što samostalno uplaćuju svoje, svoje mirovinska davanja kao što su obrtnici i eventualno poljoprivrednici onda ako se njima ne rasporedi na njihov račun onda oni eventualno mogu imati problema. Mi smo to kažem prvo uvidjeli kod drugog stupa, to smo odmah riješili 2018. godine. Međutim, onda se to pokazalo da je i kod prvog stupa nije najbolje riješeno, međutim kao što sam rekao u uvodnom izlaganju trebali smo čekati Ministarstvo financija pošto su oni na kraju, raspoređuju sve to i preko njih se, preko njih se i obavlja obračun. Čekali smo da oni riješe svoje znači softverske programe i sve to i kad je to bilo evo ovim donošenjem ovog pravilnika mi smo bili spremni i evo zato idemo u izmjenu ovoga zakona. nažalost nismo mogli to u istom trenu napraviti jer tehnički nije bilo moguće donijeli zakon koji se možda ne bi mogao provoditi zato smo malo više, duže čekali. **Reiner, Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, onaj tko nije radio u javnoj upravi ne zna koliko je važan zapravo sustav uplatnih računa koji na taj način zapravo kanaliziraju uplatu za svakog pojedinca, a pogotovo ovdje kada se radi o mirovinskom odnosno zdravstvenom sustavu, u ovom slučaju mirovinskom i koliko je važno onda da iz toga proizlaze određena prava. Zaista je ovo jako dobro jer svaka uplata koja je, koja nije raspoređena na pravi način je problematična i za vas koji to vodite i zato je to jako važno da dobijete upravo ove ovlasti da to možete kvalitetno kvalitetno čistiti, mi to kažemo i da na taj način se evidentira na pravom računu za svakog pojedinog korisnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Jelić, Dragan** Hvala lijepa. Pa nemam šta puno nego evo mogu reći poštovanoj zastupnici da je u pravu, dakle uz JOPPD obrazac smo olakšali isplatu plaća poreznim obveznicima. Znači mogli su na jedan isplatiti plaću znači za sve svoje djelatnike, a onda se pokazalo da u, ne tom rasporedu to i stvara probleme i ovom, ovim zadnjom izmjenom pravimo red u sustavu i bi trebalo više biti nepovezanih uplata. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisano je povezivanje po službenoj dužnosti javnih davanja i upravo je taj pravilnik omogućio da možemo dopuniti Zakon o središnjem registru osiguranika. Kako imamo jako puno nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje za prvi stup ovim dopunama zakona smatramo da će se takvi propusti i riješiti. Šta vi smatrate tko će ovim dopunama zakona se rasteretiti u sustavu? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Jelić, Dragan** Pa hvala lijepo. Pa naravno najviše će se rasteretiti tijela u sustavu kao što je REGOS, kao što je i Ministarstvo rada i naravno Ministarstvo financija jel neće biti taj neki novac koji ja volim reći lebdi u zraku i stoji nekih 800 milijuna 800 milijuna kuna na nekom posebnom računu nego će se on rasporediti po računima poreznih obveznika i onda će se točno moć koristiti u one svrhe u koje se koristio. Znači manje-više sustav će najviše profitirati od ovoga, ali naravno i porezni obveznici kao što sam rekao, naročito oni koji sami sebi uplaćuju mirovinske doprinose. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Ovako, rekli ste da će ovo omogućiti nekakvo uvođenje reda jel u prvi stup, u raspravi na Odboru za rad ste također spomenuli da je i u drugom stupu nepovezanih podataka 0,39%, pa me zanima zašto je to tako ako je to uređeno u drugom stupu? I zanima me malo šire pitanje, zašto se u javnosti vrlo često kao broj zaposlenih navodi broj osiguranika, smatrate li da je broj zaposlenih uistinu ekvivalentan broju osiguranika?

i registrirani su pri HZMO-u kao uplatitelji i osiguranici i mi njih računamo kao zaposlene, tako da mislimo da je to realan broj, znači to su vam svi i u poduzetničkom sektoru, gospodarstvu, u javnoj upravi i sve, znači svi oni koji su zaposleni i koji su registrirani, znači pri HZMO. Da, i ovaj broj što ste spomenuli za drugi stup čini se velikim, međutim budimo realni sad u zadnjih evo godinu i po dana imamo od 2019. uveli smo mjere za očuvanje radnih mjesta gdje je HZZ preuzeo uplatu tih 5% drugog stupa za sve one koji su koristili mjere, a čuli ste da ih je oko 700.000 radnika i tu je došlo do male, malog problema sa automatskim povezivanjem, al to ćemo mi riješit u slijedećih par mjeseci, evo sad se sve rasteretilo, tako da je to jedan od glavnih razloga ovih 300-tinjak milijuna kuna. Poštovani državni tajniče, ja sam inače poznat da rijetko hvalim neki zakon ili neka rješenja, ali u puno rasprava sam do sada rekao gdje je bilo 1, 2, 3, 5 pravilnika predviđao određeni zakon donijeti u određenom roku na 3 mjeseca, u roku 6 mjeseci. Ovdje imao jednu stvar, pa bi volio da vi ono što ste rekli na ovaj odboru da da to ponovite pred svom javnošću. Ovdje je rok za donošenje pravilnika 30 dana, a vi ste rekli da će to biti u tjedan dana nakon, nakon ovaj usvajanja zakona u drugom čitanju, što je u suštini vrijedno svake pohvale. Nije, nije nije sigurno težak pravilnik, ali što se tiče odnosa prema ovom domu, prema zakonima, mislim da je to jedan kvalitetan pomak, pa dajte nas informirajte držite se ovih rokova. Hvala lijepo. mog ministarstva mora u roku od 30 dana donijeti pravilnik kojim će se ovo regulirati. Ja sam na odboru rekao mali ispravak netočnog navoda da ćemo mi to napraviti u zakonskom roku znači za manje od 30 dana i na tome mi stojimo, mi ćemo već sad paralelno počet radit na tom pravilniku tako da nije, nije kompliciran i on će biti donesen u onom vremenu koji je predviđen zakonom. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Nema ga, gubi pravo na raspravu, pa će onda govoriti poštovana zastupnica Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče Jeliću i ravnateljice Čičak, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Dakle kao što je već rečeno cilj je ovog zakona kojim se mijenja svega 4 članka propisivanje ovlasti REGOS-u za povezivanjem nepovezanih uplata doprinosa prvog mirovinskog stupa i to bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa, kao što je to već propisano 2018.g. za povezivanje nepovezanih uplata doprinosa drugog mirovinskog stupa odnosno individualne kapitalizirane štednje. E sada što to zapravo znači? Dakle, svi mi odnosno naši poslodavci su obveznici uplate 15% doprinosa za prvi mirovinski stup odakle se financiraju sadašnje mirovine sadašnjih umirovljenika i prošle godine po toj osnovi je uplaćena oko 21 milijarda kuna. Isto tako naši poslodavci obveznici su i uplate 5% doprinosa za individualno kapitaliziranu štednju odnosno za drugi stup. To su naši osobni računi u obaveznim mirovinskim fondovima koje ili sami izaberemo ili nas se automatski svrstava u njih, pa se onda ti novci godinama, godinama i 10-ljećima, što više to bolje, oplođuju i kapitaliziraju i na koncu se imovina pretvara u mirovinu. U tom procesu je jako bitna uloga uloga MOD-a odnosno Mirovinskog osiguravajućeg društva. I što se tiče drugog stupa prošle godine je uplaćeno 6,8 milijardi kuna doprinosa drugog stupa. sada sva sredstva doprinosa prvog i drugog stupa koja se mjesečno uplaćuju završavaju na prolaznom računu koji je u stvari centralno mjesto uplate doprinosa kao jedno veliko raskrižje. Ako su poslodavci ispravno podnijeli JPPOD obrazac odnosno izvješće o primicima, porezu na dohodak, prirezu, te doprinosima za obavezna osiguranja onda nemamo apsolutno nikakav problem i ta sredstva odnosno doprinosi prvog i drugog stupa se kanaliziraju dalje ili na naše osobne račune u obaveznim mirovinskim fondovima odnosno u državni proračun ako govorimo o generacijskoj solidarnosti. E sada ako poslodavac nije ispravno podnio JOPPD obrazac i ako je napravio slučajno pogrješku vezano ili uz unos OIB-a ili je krivo unio iznos doprinosa ili je upisao napravio zbirnu uplatu za nekoliko prethodnih mjeseci, onda ta sredstva ustvari završavaju kao nepovezana na privremenom računu REGOS-a, dakle tamo gdje im ustvari nije mjesto, njihovo je pravo mjesto ustvari na našim osobnim računima odnosno u generacijskoj solidarnosti i to je taj privremeni račun REGOS-a. Mi smo u 2018. g. kao što je već uvodno navedeno, odnosno Ministarstvo rada je i Vlada RH, Vlada RH, propisala da REGOS ima službenu ovlast povezivati i uparivati nepovezane uplate drugoga stupa i vraćati ih na osobne račune korisnika obaveznih mirovinskih fondova. Od siječnja 2002. g. do danas je uplaćeno više od 92 milijarde kuna doprinosa drugog stupa i u roku od 8 dana povezuje se u prosjeku oko 95% uplata, a nepovezane uplate doprinosa drugog stupa danas iznose oko 0,39% odnosno oko 360 milijuna kuna i ono što je također, bitno za reći, da je REGOS tijekom 2021. g. s privremenog računa povukao odnosno upario oko 300 milijuna kuna. Što se tiče doprinosa prvog stupa u razdoblju od '14. pa do danas uplaćeno je više od 160 milijardi kuna doprinosa, od čega je povezano 99,5% svih sredstava, nepovezane uplate dakle iznose oko 0,5%, što iznosi 854 milijuna kuna i ovim Zakonom ustvari REGOS će imati službenu ovlast kao i za neraspoređena sredstva drugog stupa, što je već na snazi, dakle kanalizirati ih tamo gdje im je zaista mjesto i upariti ih sa osobnim računima, odnosno kanalizirati prema generacijskoj solidarnosti. Mislim da je ovdje prijeko potrebno također, spomenuti i naglasiti da poslodavci i danas mogu preko sustava e-Porezna provjeriti jesu li JOPPD obrasci ispravno popunjeni i ako nisu, mogu to popraviti pa neće trebati intervencija, međutim, ako to i ne naprave, e onda će to za njih napraviti REGOS i mislim da je također, ovo o čemu danas govorimo, dakle uparivanje tih podataka svojevrsno administrativno rasterećenje gospodarstvenika odnosno uopće gospodarstva. Ono što još želim posebno spomenuti i pohvaliti jest upravo otvaranje 4 mirovinska informacijska centra i to upravo u godini korona korona krize, mislim da je to jako pohvalno, da su otvoreni centri u strogim središtima 4 najvećih hrvatskih gradova, u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, centri koji imaju cilj otvorenosti i transparentnosti mirovinskog sustava i generalno jačanja mirovinske i financijske pismenosti i mislim da je jako dobro da su povučena sredstva Europskog socijalnog fonda koji ustvari sufinancira projekt Moja mirovina, unaprjeđenje usluga REGOS-a na tržištu rada. Klub HDZ-a svakako će podržati donošenje Zakona o dopunama Zakona o Središnjem registri osiguranika. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HSS-a i Radničke fronte, a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

Dobar dan svima. Znači riječ je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika. Možemo reći da tu nema nekih velikih problema koje bismo na prvu loptu izdvojili. Svakako dakle ovdje govorimo o jednom zakonu koji niti u e-Savjetovanju nije imao ne znam, nije imao nekih primjedbi, znači niti je bilo neke prevelike rasprave. Riječ je dakle o uplati doprinosa, što nesumnjivo je važan faktor koji utječe na visinu mirovine i ovdje je riječ o nepovezanim uplatama doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje, ali, kako su nas upozorili i na odboru, ovo neće utjecati na ostvarivanje prava osiguranika. Bitno je i na to ću se vratiti kasnije da knjige budu čiste, a sad ćemo kasnije vidjeti zašto knjige moraju biti čiste. No, ovdje je znači samo riječ o tome. Uistinu možemo reći da je riječ i o nekom poboljšanju zato šta, kako ste i čuli znači iz izlaganja, danas je evidentirano gotovo 700 milijuna kuna nepovezanih uplata i doprinosa od siječnja 2014., doprinosa prvog stupa mirovinskog osiguranja ili 0,55% od ukupnih uplata. Nama je državni tajnik rekao da je riječ o tome da se ovdje na neki način rješava probleme prvog stupa mirovinskog osiguranja, drugi stup je, da tako kažemo, riješen, iako ovdje smo isto tako čuli, odnosno na raspravi na Odboru za rad smo čuli da je i tamo znači u drugom stupu nešto nepovezanih uplata, znači 0,39%, ovdje smo sad čuli da je riječ o nečemu što proizlazi možda iz ovih korona mjera, da će to biti riješeno. Vidjet ćemo kako će to izgledati, no u svakom slučaju, riječ je o zakonodavnom okviru koji koji se odnosi na to da sad u ovom trenutku zakonodavnim okvirom nije propisano povezivanje podataka o uplatama doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, odnosno prvog stupa mirovinskog osiguranja po službenoj dužnosti će se sad znači bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa to sparivati. Tehnički uvjeti su stvoreni, donesen je taj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznu na dohodak, itd. i možemo reći da tu nema nekih prevelikih problema, znači nepovezane uplate doprinosa hvali se zakonodavac da je to i administrativno rasterećenje, što i jest. Prijedlog izmjena ima samo par članaka, poanta je da je REGOS ovlašten, taj čl. 2, REGOS je ovlašten bez pristanka obveznika plaćanja koji ima nepovezane uplate doprinosa za obvezno mirovinsko obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti provesti povezivanje s nepovezanih zaduženjima po osiguranicima. Kažem, nije bilo ni primjedbi na e-Savjetovanju. Znači možemo reći, sve je to više-manje formalnost, čemu svjedoči i praznina ovog dijela dvorane, a i punoća ovog dijela jer nećete tu dobiti baš nešto pretjerano nekih kritika, je li, stvar je prilično formalna. No, ja ću postaviti nešto šire pitanje, zašto se HDZ toliko brine o tome da se prikaže realno stanje i da se izbjegnu svake nejasnoće oko Središnjeg registra osiguranika? Pa kolegice i kolege, Središnji registar osiguranika je jedan jako, jako važan registar, to je zlatni izvor statističke manipulacije kojim HDZ maše pred očima radne većine, kojoj, eto, nije jasno da bi trebalo osjećati da ju je dobro i ta radna većina više, nažalost vjeruje svojim očima nego onomu što im HDZ kaže. Pitala sam zato državnog tajnika da li mu je u redu to da se broj osiguranika poistovjećuje sa brojem zaposlenih i nažalost, odgovorio mi je da mu je to sasvim u redu, da se broj osiguranika povezuje sa brojem zaposlenih. E sad, to je znači, u redu i Andreju Plenkoviću, to je u redu i ministru Aladroviću jer oni uporno navode podatke HZMO-a koji vodi statistiku osiguranika, odnosno zaposlenih osoba, po njima u RH, i ponavljam, stalno, je li, jedan i drugi, da je taj broj veći nego Covid krize, što jest zapravo i točno, ali osiguranici nisu nužno zaposleni i osigurane osobe nisu nužno zaposlene osobe. U statistiku osiguraniku ulaze recimo, i osobe s produženim osiguranjem te mladi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ne bi bilo dovoljno vremena da pročitam tko su to sve osobe s produženim osiguranjem, znači tu je cijela lista tih osoba s produženim osiguranjem, znači oni koji su na neplaćenom dopustu, mirovanju radnog odnosa dok dijete ne navrši 3 godine života, na stručnom usavršavanju ili specijalizaciji nakon prestanka ugovora o radu radne službe, odnosno bavljenja djelatnosti, nezaposlenosti nakon prestanka osiguranja, itd., itd. Prošle godine je bilo 16 700 osoba manje zaposleno no što ih je bilo osigurano, prije 2 godine je taj broj bio 26 tisuća manje, znači olako se barata s desecima tisuća ljudi koji nisu zaposleni, zaposleni, ali su osiguranici. Naravno da je onda HDZ-u u interesu da su im sve knjige čiste te da se te osiguranike sve lijepo pobroji. No, nije to sve. Manipulacija s brojem zaposlenih jedna je od perfidnijih HDZ-ovih podvala, a koja nažalost ima učinka u javnom mnijenju s obzirom na poslovično dobar rejting, čestitam kolegicama i kolegama sa desne strane ove sabornice. Andrej Plenković je u Izvješću Vlade naveo, ovdje nam je to i rekao, da se stopa nezaposlenosti pala s 13 na 7%, 7 i nešto posto, stopu nezaposlenosti navodi uporno bez navođenja glavnog razloga pada stope nezaposlenosti, odnosno iseljavanja. Smanjivanje stope nezaposlenosti bilo je rekordno u 2019. kada je stopa nezaposlenosti smanjena na povijesnu tu nisku razinu od ali je 300 tisuća ljudi iselilo. Danas je, ja sam često navodila taj podatak, 14% radno sposobnog stanovništva iseljeno, ne, više od 17% radno sposobnog stanovništva s današnjim danom je iseljeno. Preporučujem jednu brošuru Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska u brojkama 2021. g., jedno stvarno triler štivo. Znači ne samo da je 17% radno sposobnog stanovništva iselilo, nego držimo visoko 1. mjesto po broju iseljenih zadnjih 10 godina. Znači kad se govori o toj niskoj stopi nezaposlenosti, onda bi bilo pošteno reći da se ona stvorila tako da smo jednostavno stanovništvo iselili. Jako lijepo, ali HDZ to neće reći. Stopa zaposlenosti nikad se ne spominje. moram priznati da sam se čak iznenadila da se stopa zaposlenosti spomenula u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali usmeno nećete nikad čuti ništa o stopi zaposlenosti. Znači mi imamo jedno od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, ispod nas su samo Španjolska, Italija, Grčka. Malo sam prolazila ovu brošuricu DZS-a i ovdje imate jedan stvarno alarmantan podatak, znači koliko je broj, koliki je broj radno sposobnog stanovništva u odnosu na aktivno stanovništvo i u odnosu na zaposlene. radno sposobnih je 2,6 milijuna, ako sada otprilike, aktivno stanovništvo je 1,7 milijuna, znači negdje 865 tisuća, a zaposlenih je negdje 1,6 milijuna, 1,630 tisuća. Znači to je 134 tisuće manje u odnosu na aktivno stanovništvo, a 999 tisuća manje u odnosu na radno sposobno stanovništvo. razlika između radno sposobnog stanovništva i zaposlenih je skoro milijun ljudi. Znači to su brojke koje moramo gledati. Znači koliko je radno sposobnih i koliko je zaposlenih, a ne da brojimo neke tamo osiguranike, mislim, koji mogu biti stvarno fiktivni brojevi, to ništa ne znači. Znači moramo vidjeti koliko je ljudi radno sposobno, ali ne radi. To je ogroman potencijal. Ogroman potencijal ljudi koji jednostavno nisu dobili ono osnovno ljudsko pravo, a to je da rade. Prema tome, porast broja zaposlenih je stvarno fabricirana informacija i prije svega je riječ o broju porasta osiguranika i moram reći, to je prije svega, mislim, svrha toga je dizanje rejtinga. Uz osiguranike se također, broje, znači ne samo mladi znači na stručnom osposobljavanju nego treba reći, isto tako i strani radnici liberalizacijom uvoza radne snage i nedostatkom i micanjem ovih kvota također, se povećao taj broj

danas govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika zato da bi popravili nešto što je početna greška, a to je zato što se ne mogu spariti određene uplate od 1.1.2014. g. naovamo, konkretno, ja znam da je riječ godišnje de facto o promilima, odnosno o nekih 700 milijuna kuna, dakle ti se iznosi moraju spojiti s određenim imenima i prezimenima. Ta imena i prezimena su u biti radnici, dakle to su osiguranici. Da bi se to napravilo, dakle moram uskladiti ovaj Pravilnik koji mora napraviti Ministarstvo, ali da bi Ministarstvo, nadležno ministarstvo moglo ispraviti taj Pravilnik, mi moramo napraviti izmjene i dopune ovoga Zakona kojim u biti brišemo pitanje suglasnosti obveznika, dakle onoga koji to mora isplaćivati, to u pravilu poslodavac. Dakle do jučer je poslodavac u tome bio zaštićen, a u biti doprinosi za mirovinsko osiguranje su doprinosi iz plaće, ne na plaću, a to znači da je ovdje riječ o novcu od radnika, ne? A nitko nije pitao suglasnost radnika da se to može raditi jer to se podrazumijeva, ne? Mislim dobro, sad malo .../Govornik se ne razumije./... ali hoću reći da smo imali malo, malo čudnu logiku u čitavoj toj stvari kad se to pisalo i kad se to radilo, dakle to je bilo 2013., da se razumijemo. Ono što je pozitivno, pozitivno je uvođenjem JOPPD obrasca, dakle kao što i piše u obrazloženju od 2014. g., da su time de facto anulirani, ja sam bio u Odboru za rad, spomenuo M-4 obrazac, ali tu je pitanje i R-S obrasca ili D obrasca, itd. Međutim, kad se to radilo, radilo se dakako na način da se stvari pojednostave i činjenica je da kad svaki puta radiš nešto novo da će sigurno biti određenih nedostataka kojeg evo ga, sada konačno saniramo, ali gospodo, saniramo ga nakon 7 godina, odnosno 3 godine ranije saniramo onaj dio koji je vezan za drugi mirovinski stup, ne? Sad, ulazeći u analizu zbog čega dolazi do tih grešaka i reći da su de facto poslodavci krivu ispunjavali „Jopek“ obrazac, čuo sam u Zagorju da ga tako zovu, onda treba pogledati što ne vrijedi u sustavu i zbog čega je dolazilo do tih učestalih greški koje, do kojih je došlo radi uplata koji su bitniji za drugi stup nego za prvi stup jer kod prvog stupa u svakom slučaju se, je sustav generacijske solidarnosti, a to znači da ta uplata nije kapitalizirana štednja i nije novac od osiguranika koji je to uplatio putem poslodavca, ali posredstvom poslodavca nego je, tako da on ne utječe ni na izračun mirovine, htio bih naglasiti i o tome smo isto razgovarali na Odboru, zato što je kod nas izračun mirovine na temelju isplaćene plaće, a ne na temelju uplaćenih doprinosa, iako bi se to trebalo podrazumijevati, ali se nažalost ne mora podrazumijevati. Danas je to puno čišće, danas je to puno transparentnije, ali u prošlosti smo imali nered. Imali smo nered. Trako da, u svakom slučaju, ovo je bolje, ovo je ispravak jedne greške koja je de facto nastala već dakle 2014. prije 7 godina, pitanje je samo što nam je trebalo 7 godina da to ispravimo i nadam se da će taj pravilnik biti zbilja donesen unutar roka zakona koji je naveden i da će sve biti u redu, tako da će Klub socijaldemokrata podržati dakle ovaj, ovo prvo čitanje, a za sigurno ćemo i drugo, ako nećete mijenjati tekst. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite.

Kako stoji u obrazloženju Prijedloga zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika, postojeći Zakon o Središnjem registru osiguranika propisuje povezivanje podataka o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa za uplate starije od 6 mjeseci, sa zaduženjima iz Izvješća o primicima o porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Postojećim zakonodavnim okvirom nije propisano povezivanje podataka o uplatama doprinosa za obvezno osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prvi stup mirovinskog osiguranja po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa, tako da su praksi to znači da dolazi do nepovezanih uplata sve dok isplatitelji ne podnesu odgovarajuće obrasce ili zahtjeve za povrat odnosno preknjiženje jer su isplatitelji plaće naknade plaće drugog dohotka dužni na propisanim obrascima podnijeti podatke REGOS-u odnosno i porezne uprave prilikom svakog plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja. Budući da obveznici ne podnose taj zahtjev za povezivanjem nepovezanih obrazaca evidentirano je gotovo 700 miliona kuna nepovezanih uplata doprinosa prvog mirovinskog stupa ili 0,55 od ukupnih uplata doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja. Kako smo mogli čuti i na Odboru za rad, mirovinski sustava i socijalno partnerstvo ispred predlagatelja radi se o tehničkoj knjigovodstvenoj stvari, a naša pitanja i rasprava je bila u tom smjeru kako to utječe na pravo osiguranika ili je utjecalo, kako utječe na broj osiguranika te koliko će ova promjena ipak utjecati na jedan način na kontrolu uplate doprinosa. Do sada je ipak bilo većih poteškoća što se tiče nepovezanih uplata, a nerijetko je dovodilo i do otežavanja ostvarenja pojedinih prava. Budući da se zaista radi o korekcijama koje su, koje utječu na pozitivno poslovanje Klub zastupnika SDP-a će podržati ove dopune samo uz kritiku koju sam već i ranije rekla, da ukoliko se znalo da se ove poteškoće svih ovih godina od 2014. pa do sada, moglo se znači i ranije doći do toga da se ove tehničke korekcije moraju popraviti i ranije su se mogli u suradnji sa poreznom upravom uskladiti pravilnici i doći svih tih preduvjeta da bi sadržajno se povezale uplate i da bi u konačnici osiguranici bili zaštićeniji u ostvarivanju svojih prava. Zahvaljujem. Hvala. Slijedeći klub zastupnika bit će onaj HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, a govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, bez obzira što trenutno nisu svi ovdje u dvorani meni je veliko zadovoljstvo da većina članova Odbora za rad i mirovinski sustav sudjeluje u ovim raspravama i da na neki način ono što treba pohvalit, pohvali, ono što su dileme otvara dileme i u suštini da da raspravljamo o tom tako bitnom egzistencijalno bitnom sustavu za naše ljude u doba starosti, nemoći i bolesti naročito. ponavljam puno puta s ove govornice ono što nam se događa kod odlaska u mirovinu je rezultat svih naših desetljeća uplata i, jer mi tim uplatama pogotovo u ovom o čemu danas govorimo o prvom mirovinskom stupu, mi ne štedimo novac, nije novac na jednoj hrpi nego jednostavno s ovim uplatama doprinosa stvaramo svoju razinu prava koju ćemo konzumirati onog, ako i onog trenutka kad odemo ili budemo sretnici da koristimo mirovinu, ma kakav god ona, ona a ona ovisi bez obzira što je tu rečeno da bez obzira gdje su ti doprinosi da nema posljedica, ona ovisi o stvarnoj uplati doprinosa i o stvarnoj visini plaća kolika će biti. Što su veći doprinosi, više uplaćeni, što je veća prosječna plaća to je za očekivati i veću mirovinu. Dakle, imamo strukturnu grešku u društvu, strukturnu društvu da se naši i sindikati i radnici pojedinačno ne bore za veće veće plaće i prihvaćaju više posla. Dakle, veće učinke u toku, više plaće, više rezultiraju većim mirovinama. Dakle, to je jasno ko plus jedan. U zabludi su oni koji tvrde da će formulom usklađivanja povećati, da su one, da je formula usklađivanja kriva za niske, niske mirovine. No, da ne generaliziram ovu priču. Dakle, ovaj zakon treba podržati. Vrijeme kada se uvodi JOPPD obrazac i tehnološke mogućnosti funkcioniranja svih sustava tada i danas nisu apsolutno iste, danas su puno naprednije, naprednije i puno bolje. Jer znate te 2014. kad sam podignuo novac u Zagrebu u Puli je tek 4 dan bilo proknjiženo taj minus i skidanje novca.

i sustav mirovinskog i uplate doprinosa mora postići ovaj isti, isti automatizam jer je to zahtjev jednostavno ovog vremena. Nije to hir, nije to pomodarstvo, nego jednostavno to tako, tako treba biti. Ako mogu jedni moraju, moraju i drugi. Dakle, ono što bih rekao tu, polemika sa činjenicom da krajnji korisnici neće osjetiti ovu posljedicu da na njihovom, njihovi doprinosi nisu pridruženi njihovom imenu me jako golica jer sam siguran da to u Njemačkoj ne bi to tako, ne bi tako išlo. U Njemačkoj koja ima i stručnu, profesionalnu autonomiju i financijsku autonomiju svojih mirovinskih zavoda itekako bi svaka bila bez obzira da li se zvao obrazac JOPPD ili neka druga tehnologija bio bi, uplata doprinosa bila bi pridružena i to bi bila, bio temelj izračuna mirovine. Mi smo tu malo fleksibilniji idemo u korist i onima koji vole malo, malo smuljati. pustimo tu priču, ta priča je za neke, za neke druge, druge polemike. Ono šta bi htio reći, već sam rekao u replici da pohvaljujem taj pravilnik koji će doći ubrzo nakon, nakon ovog prijedloga izmjena odnosno dopuna ovog Zakona o središnjem registru osiguranika i da ne budemo u zabludi, nemojmo biti u zabludi ne stoji nigdje na posebnom računu 850 milijuna kuna. Da se razumijemo. Postoje činjenice o nerazvrstanim doprinosima, doprinosi se uplaćuju u proračun, doprinosi prvog mirovinskog stupa se uplaćuju u proračun i koriste se odmah za isplatu tekućih mirovina. Ovo je činjenica da postoji statistički pokazatelj da ne živa lova koja stoji negdje na računu. Slučaj kod HZZO-a kod dopunskog zdravstvenog osiguranja je obrnut. Tamo postoji živa lova, milion 750 tisuća osiguranika koji svaki mjesec uplaćuju 70 kuna svoje police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dakle, ovdje je neka druga priča. Prema tome, što se tiče kašnjenje štete, štete nema. Naravno da me golica i rasprava kolegice Katarine Peović jer naravno da bih i ja volio saznati, saznati omjer, a vjerujem i svi ovdje u ovoj dvorani, omjer između radno sposobnog stanovništva u odnosu, dakle odnos između radno sposobnog i zaposlenog stanovništva. Ali ja odmah dajem prilog ovoj dilemi, znate mi imamo jedan veliki broj studenata koji rade po studentskim poslovima, koji rade, koji su zaposleni, a nisu osiguranici po toj osnovi, nisu osiguranici, nisu uplatitelji doprinosa. Oni su osiguranici automatizmom po zdravstvenom doprinosu, ali ne po mirovinskom. Ja mislim da bi i to trebalo mijenjat. Da bi oni trebali za svoju budućnost uplaćivati minimalni mirovinski doprinos kad već imaju plaće, zdravstveni doprinos i to mirovinski doprinos možda i po manjoj stopi, ali da oni imaju barem te godine rada priznate kroz staž da im ne fale godine, da je to neki minimum minimuma. Ali još moram odmah, vidite kako se ulovim odmah na ješku koju je bacila kolegica. Moram reći i sad sam provjerio kod ravnateljice za mirovinski sustav, nisam imao tu informaciju u glavi, dakle mi imamo ljude koji su odradili 60-41 dakle imaju iza sebe 41 godinu staža, izraubani, ali oni po našim statistikama su radno sposobni znate do 65 je radno sposobno stanovništvo po svim statistikama. Prema tome volio bih da napravimo ako treba tematsku raspravu na sjednici odbora da kažemo popu pop, bobu bob jer doista ako i netko manipulira njegova stvar, al za ovo nema potrebe skrivanja jer je to naša u suštini gola istina i što je više ljudi zna to ćemo više jedni druge, jedni

jer je u svakom slučaju koristan jer eliminira zbunjolu u svim podacima, svaka uplata će pripasti svom osiguraniku. I samo još jednu stvar da kažem i ovdje se može dogoditi da je veći broj osiguranika nego zaposlenih, kao što imamo i u drugom stupu 2 miliona 300 tisuća osiguranika ako se sjećam jer svaki put kad je jednom netko uplatio doprinos u prvi i drugi stup on se vodi kao osiguranik, a možda je već 5 godina izvan Hrvatske. Dakle, moramo razumijevati statističke podatke i svako toliko si lijepo oslikati cijelu situaciju da ju što bolje razumijemo.Hvala vam lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prva će govorit poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče i ravnateljice, dakle ja ću zahvaliti najprije kolegi Hrelji koji je ove dileme o kojoj je govorio da javnost to treba zaista znati i te činjenice koje jesu, da ovaj zakon itekako će dobro doći upravo REGOS-u i svima nama da bude što manje, što manje uplata koje nisu identificirane onako kako treba biti i na pravom računu. To je zaista potrebno. Onaj tko je radio i ja to ističem u javnoj upravi onda zna što je to sustav uplatnih računa i koliko su upravo oni važni i JOPPD obrazac je to sve skupa povezao odnosno omogućio da porezna uprava, a i REGOS imaju pravodobne, brze, točne informacije o tome koliko je i kada uplaćeno i može se pratiti svaki mjesec i na taj način zapravo imamo uređeni sustav. Ovdje je kroz prvi stup zaista je to jedan, jedan generacijski i jedan kup iz kojega proizlaze zajednička prava i obveze ali svejedno nije dobro da je u nekakvim posebnim evidencijama postoji bilo koji podatak koji nije, koji nije pripojen onom obvezniku koji je, koji je bio potreban. Stoga mislim da ove dileme koje neke kolege spominju i kolegice, broj zaposlenih i broj osiguranika u ovom slučaju zaista ništa nam ne koristi niti od toga HDZ ima bilo kakvih benefita jer cilj svih nas bi trebao biti da želimo zaista što više i zaposlenih i onih koji će uplaćivati doprinose kako obvezne tako i sve ostale da bi zaista prava koja imamo mogli, a isto tako i obveze koje ima sustav mirovinskog, a i zdravstvenog osiguranja da bi mogli izvršavati prema svojim obveznicima. Prema tome, cilj svima mora biti da ima što više zaposlenih, da su što veće plaće, da su na taj način i što veći doprinosi, a onda ćemo imati i puno zadovoljnijih i zaposlenika ali isto tako i sutra umirovljenika koji će koristiti ta svoja prava. Stoga evo smatram da je ovo zaista potrebno, potrebno što prije napraviti i na ovaj način zaista omogućiti da se sve nepoznanice koje ostaju pri bilo kojoj uplati, dakle ovo je i poziv javnosti da zaista prate i paze kada uplaćuju bilo koju obvezu, bilo u državni, bilo u gradski, općinski proračun da su oni pozivi na broj, modeli i pozivi na broj zaista važni da se upišu onako kako je to vama poslato bilo u uplatnici, bilo putem e-pošte i to je onda sigurnost da vi kao obveznik nećete morati tražiti gdje je vaša uplata završila nego će ona biti zaista evidentirana u analitici na vašem imenu upravo onako kako to treba biti. Stoga, evo pozdravljam upravo sve ove napore koje poduzima vlada i ovo zaista treba napraviti da bi svaki obveznik imao čistu situaciju za svaku uplaćenu kunu u državni proračun. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku evo, kolegice Perić samo rekli ste da HDZ nema nikakvih koristi od toga da broji broj osiguranika umjesto broj zaposlenih, no činjenica je dakle da je ove godine bilo preko 16.000 osoba manje zaposleno nego što je bio broj osiguranika, prije 2 godine 26.000 manje, dakle mislim ipak kad uzmemo to u obzir ima koristi jer izgleda kao da je više zaposlenih. Ali to je neznatno u odnosu na manipulaciju koja se neprestano u javnosti pojavljuje, a to je da se navodi stopa, da se ne navodi stopa zaposlenosti, nego se govori da je broj zaposlenih porastao, znači svaki osiguranik, svaki koji je imao bilo kakav ugovor o radu, kolega Hrelja je rekao studente ne brojimo, pa ne brojimo niti strane radnike jel tako oni su isto dio te

Pa ovo što je evidentirano nisu to uplatiti neki izvanzemaljci, nego su stvari uplatitelji, nitko se neće pojaviti dobrovoljno idem uplatiti u državni proračun nešto za što nemam obvezu. Prema tome, ovo što je uplaćeno i što je evidentirano je zaista tako. Mi možemo govoriti o tome što bi mi htjeli i kako bi htjeli, da činjenica je da je mobilnost pogotovo mlade generacije itekako povećana od kad smo u EU i da je onda ta mogućnost odlaska, dolaska, vraćanja isto tako i ulaska stranih radnika puno veća nego što je to bila, bilo prije, prema tome to je naša realnost i naša stvarnost koje evo možemo nekada nam može biti pravo, ali nekada i ne. Prema tome evo to su prednosti koje imamo. Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić, drago mi je da ste naglasili da sustav ovakvog evidentiranja uplate doprinosa, poreza i ostalih davanja preko obrasca JOPPD dobro funkcionira i on je svakako svojim uvođenjem bio olakšanje za poduzetnike, ali i za institucije koje koriste te podatke porezna uprava, REGOS i ostali, ali svakako i u trenutku kada znaju da nisu dobro uplatiti određena davanja poslodavci imaju mogućnost tražiti preknjiženje ili povrat sredstava i to preko sustava e-porezna ima tamo jedna aplikacija SNU znači sve te mogućnosti su otvorene, ali evo vidimo da se one baš i ne koriste pa svakako je dobro naglasiti našoj javnosti i poduzetnicima da koriste te mogućnosti i da vide gdje odlaze njihovi novci. Oni svoj zarađeni novac uplate, pošteno ga uplate da bi platili poreze i doprinose, ali ga uplate na krivi račun i to sigurno nije dobro, ali na ovaj način će se to …/Upadica: Hvala lijepo, da kolegice jako je važno upozoravati upravo i poduzetnike i obrtnike i sve ostale da nije ništa strašno ukoliko utvrde su nešto pogriješili. U samom JOPPD obrascu ima bezbroj onih šifri koje je vrlo lako ovaj pogriješiti i prema tome, a isto tako i niz brojeva kad je to, kad se radi o uplatnom računu koji ima najmanje 4 znamenke pa onda imate OIB itd., dakle uvijek je to, ili još, još neke dodatne ovaj šifre, prema tome jako je važno uputiti da postoji način da se to popravi, da se pregleda, da se utvrdi činjenica jer onda će biti puno lakše i i samom REGOS-u i onda je zapravo sve puno čišće i jasnije. Znači nema nikakvih zapreka da to tražimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. A sada će govoriti poštovana zastupnica Majda Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, dakle nastavno na ono što sam rekla u uvodu, mislim da je ovo dobar zakon, mislim da će njegova sveobuhvatnost donijeti dobro cjelokupnom mirovinskom sustavu u RH i mislim da ga time dižemo i na jednu višu i sveobuhvatniju razinu. I drago mi je da se sredstva sa privremenog računa redovito i kontinuirano uparuju i drago mi je što će postojati i takva i za sredstva iz prvog stupa odnosno sredstva iz generacijske solidarnosti. Ono što ovom prilikom želim istaknuti jest da je broj osobnih računa članova obaveznih mirovinskih fondova na dan 30.9. ove godine bio 2 miliona i 96 tisuća 543 543 člana, od čega ih se većina nalazila u potporfelju B kategorije. Također moram naglasiti da je neto imovina obaveznih mirovinskih fondova na isti dan oko 130 milijardi kuna što je povećanje od 13, skoro skoro 13,5 milijardi kuna u odnosu na prošlu godinu i to je porast od 11,5% što smatram iznimno značajnim tim više što govorimo ustvari o vremenu korona krize odnosno o vremenu koje je prema mojem mišljenju vrlo izazovno i nikad teže od vremena Domovinskog rata. Upravo u to vrijeme vlada premijera Plenkovića postigla je dobrim upravljanjem, strateškim upravljanjem dobre, pozitivne rezultate i po pitanju zaposlenosti koje ovdje neki zastupnici problematiziraju. Ja pak želim reći istinu. I nje me sram reći da smo danas ovdje čuli, žao mi je, ali laži. I nije me sram reći da su to laži, međutim mi smo čuli laži vezano uz broj zaposlenih u RH. I nismo čuli nikakve argumente za to. Točno je slijedeće, da je broj zaposlenih u mandatu premijera Plenkovića kontinuirano raste. Posebice u zadnje 2,5 godine koje kao što sam već i navela su iznimno izazovne. U odnosu na prošlu godinu broj zaposlenih u RH raste, narastao je za 52.000 radnika osiguranika. U odnosu na staru normalnu 2019. broj osiguranika narastao je za skoro 15.000. I to su činjenice koje neke žuljaju, meni je žao što je to tako, ali očito ti ljudi ne žele dobro Hrvatskoj i žao mi je da je to tako, ali me nije sram reći da ti ljudi lažu jer kad netko laže onda laže i to je tako. Istina je da broj osiguranika, radnika, zaposlenih u RH raste i to nije palo s Marsa, to nije došlo ni od kud već je to došlo zbog dobrog upravljanja ove vlade. Pohvaljujem u tom smislu i Ministarstvo rada sa dobrim mjerama, a i sa vrhunski pogođenom mjerom za očuvanje radnih mjesta koja je, s kojom se stalo iza svih hrvatskih radnika i poduzetnika koji su bili u potrebi i kojima je trebalo pomoći i kojima treba pomagati i danas. Na taj način je vlada pomogla više od 700.000 radnika i više od 120.000 hrvatskih poslodavaca za što je dosada isplaćeno oko 18,5 milijardi kuna. I to su činjenice. Odakle su podaci o zaposlenima koje je također ovdje netko problematizirao, pa ni oni nisu pali s Marsa, nisu pali s Marsa, to su podaci HZMO-a, to je jedna ozbiljna stogodišnja institucija, stogodišnja institucija slijedeće godine koja se vrlo ozbiljno bavi svojim poslom, koja ima akreditirane ljude pri Eurostatu koji se bave tim poslom. Evo odatle ti podaci. Ovdje je iznijeta i laž o tome da u osiguranike spadaju i oni koji su na stručnom usavršavanju za osposobljavanje bez bez zasnivanja radnog odnosa. Poštovana gospođo Peović još jedna vaša laž, HDZ-ova vlada je ukinula SOR, ukinula ga je upravo zbog toga da bi mladim radnicima i onim koji ulaze prvi puta na tržište rada …/Upadica: Hvala lijepa./… (HDZ)** Hvala, imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem. Kolegice Burić, vi ste unazad par mjeseci bila državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog osiguranja, pa vi meni sad recite ovdje, jako dobro poznajete problematiku i mirovinskog sustava i osiguranja i mirovina i rada, šta je to sad unazad 5 godina napravljeno po pitanju da li je povećanje, a znamo da je i znamo mi svi ovdje da je, vezano za mirovine za naše umirovljenike i za naše radnike. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Burić. U mandatu ove vlade što se tiče samog mirovinskog sustava osim što smo proveli mirovinsku reformu koja je stupila na snagu 1.1.2018., pardon 2019. godine je stupila na snagu, dakle govorimo o 6 zakona. Što smo s time postigli i koji su ishodi danas? Ishodi su da recimo sve majke i posvojiteljice u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu imaju u prosjeku 2% veću mirovinu po djetetu i to je ono što smo osigurali mirovinskom reformom samo jedan od elemenata. Ono što želim posebno istaknuti jest da je u ovom, mandatu ove vlade da su sve mirovine za milijun i više od 200 tisuća hrvatskih umirovljenika rasle za više od 18%, a za one sa najnižim mirovinama čak 23% i taj kontinuirani rad će se i nastaviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Maksimčuk. Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvažena kolegice Burić, vidimo da ovim prijedlogom Zakona o središnjem registru osiguranika možemo vidjet da svi osiguranicima omogućen izbor da se opredijele za prvi ili drugi stup, ali ja ću se osvrnuti na nešto drugo. Radi ublažavanja posljedica uzrokovanih bolesti Covida-19 vlada je donijela odluku o isplati jednokratnih novčanih primitaka tzv. Covid dodatku korisnicima mirovina. Covid dodatak isplaćen je korisnicima čije su mirovine iz hrvatskog osiguranja i čija mirovina je niža od 4.000 kuna. Uvjet te isplate je ovisno o veličini mirovine, ali za one koji ostvaruju mirovinu u RH s inozemnim elementom a koji nisu ostvarili pravo jednokratne novčane, novčanog primanja jer su propustili taj rok. Rok je produžen do 30. studenog pa mislim da bi našim umirovljenicima koji to još uvijek nisu mogli još jednom pojasniti što

omogućila izbor povoljnije mirovine, dakle naši korisnici od 2019. godine mogu birati hoće mirovinu samo iz prvog stupa ili hoće mirovinu kombiniranu iz prvog i iz drugog stupa ovisno o tome što im je povoljnije. Naravno omogućili smo i dodatak od 27% ne samo na prvo stup već i na prvi i drugi stup od 20 do 27%. Omogućili smo i nacionalnu mirovinu za starije od 65 godina koji nemaju mogućnost uopće pravnu mogućnost ostvarivanja mirovine, a također smo i omogućili Covid dodatak za umirovljenike koji imaju penziju do 4.000 kuna i to u visini Covid dodatka do 1.200 1.200 kuna. Da produžen je rok za prijavu korisnika koji primaju ujedno i nacionalnu i inozemnu mirovinu i taj rok traje do kraja studenog mjeseca, tako da mi je drago da ste apelirali na sve one

koja je svakako bila potrebna i zbog demografskih promjena i promjena na tržištu rada ali i zapuštenosti mirovinskog sustava tijekom prethodnih godina gdje se nije vodilo dovoljno računa niti o povećanjima mirovina, niti o pravima umirovljenika. ali ono što je dobro što je u toj mirovinskoj reformi se uvažavala i volja hrvatskih građana pa je tako nakon raspisivanja referendum 67 previše, ublaženi su uvjeti za odlazak u starosnu mirovinu, u starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremenu starosnu mirovinu što znači da ova vlada ipak osluškuje potrebe svojih građana i ugrađuje njihove takve koje, za onim što oni iskažu u zakonodavni sustav. itekako ova vlada osluškuje i sluša sve probleme ovih građana i rješava te probleme zato i imamo takve rezultate i mislim da su oni tim vrjedniji što se nalazimo upravo u ovako izazovnim vremenima i mislim da ih treba upravo na taj način i sagledavati tim vrjednijima. Ono što ste dobro primijetili jest da nije uvijek bio odnos i način upravljanja kao što je sada u vrijeme ove vlade. Naime, vratimo se 6-7 godina unatrag i što mi vidimo u sustavu, mi vidimo da se rebalans proračuna 2014. godine radio na način da je iz individualne kapitalizirane štednje dakle sa naših osobnih računa i to konkretno sa osobnih računa djelatnih vojnih osoba i osoba s invaliditetom je skinuto 4 milijarde kuna

Evo moram reći prije svega da se baš veselim novim raspravama novog Zakona o radu i da se nadam da će biti više opozicije ovdje prisutno da parira onome što čujemo s vaše strane. Znači rekli ste da ja lažem. Što točno sam rekla laž, koju točno? Jel laž da je više osiguranika u odnosu na broj zaposlenih? Znači to je ono što sam rekla. Ima više osiguranika u odnosu na broj zaposlenih. Točno 16.700 više. A jel laž možda to da je 17% stanovništva iselilo? Jel laž da imamo neke od najnižih minimalnih plaća i najnižih prosječnih plaća? Upozoravam hrvatsku javnost da je jedna od vaših stvarno bravura u javnom prostoru bila da smo mi povisili u najvećem omjeru znači minimalnu plaću u odnosu na prosječnu. I niste lagali, ja vam uopće ne govorim da lažete, vi samo manipulirate statistikom. Kad kažete da je Hrvatska u Europi

sa dužnim poštovanjem prema vama ja zaista nemam problem reći istinu kad vi lažete. Dakle, radi se o tome da ste kazali da ova vlada manipulira. Ne, ova vlada ne manipulira, ova vlada rješava probleme hrvatskih građana. I tako će i nastaviti. Podatke o zaposlenima ne vuče s Marsa ili s nekih institucija koje se time ne bave već od HZMO-a gdje rade akreditirani ljudi koji su akreditirani pri Eurostatu. Što se tiče samih stopa zaposlenosti i nezaposlenosti koji su bitni makroekonomski pokazatelji, one pokazuju slijedeće, da je nezaposlenost u '20.-toj godini bila 7% što je svega 0,1% više od europskog prosjeka. Da je zaposlenost bila 66,9, 66,9% i da se metodologija izračuna stopa i zaposlenih i nezaposlenih promijenila. …/Upadica: Hvala./… Budući da vas to jako zanima ja vas …/Upadica: Hvala Silvano (HSU)** Poštovana kolegice Burić, nisam namjeravao replicirati ali ste spomenuli ovog našeg stogodišnjaka. A inače ja sam se ovdje na, iz ovih klupa imao puno bitki o, kad se govorilo o obeštećenju, obećanju, o jednokratnim isplatama i usklađivanju. To su 4 kategorije koje nikako ne možemo miješati i ja molim da je potrebno, ovdje je potrebna rasprava o stanju u mirovinskom sustavu, parlamentarna rasprava o godišnjem izvješću, o svemu i ja ću samo da znate kad bude slijedeće izvješće, a biti će na stogodišnjicu ovog ponosnog starca od 100 godina HZMO-a ja ću predložit ovdje raspravu o izvješću, pa ajde da se nadmudrujemo, ajde da znamo tko što sve zna, ajde da govorimo istinu našim građanima i o tome koliko će plaća najnižih mirovina nepokrivenih doprinosa, koliko po posebnim propisima, ajmo istinu na sunce. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Ja vama sada neću govorit po volji jer ne govorim nikome po volji, ali mogu konstatirati da vi zaista jeste jedan od boljih poznavatelja mirovinskog sustava i socijalne zaštite u Hrvatskome saboru. ono s čime se slažem s vama jest da smo i zajedno surađujući, a i prateći vaš rad prethodno da znam da ste bili iznimno angažirani i na dodatku od 27%. Tko je to riješio? Riješila je ova vlada. Mnogi su o tome pričali. Tko je riješio? Riješila je vlada premijera Plenkovića. Obeštećenje tko je riješio? Isto tako, isto tako i sjećam se da smo zajedno neko vrijeme radili upravo na zakonu koji se odnosio na vraćanje duga umirovljenicima odnosno na njegovo stavljanje izvan snage. Tako Poštovana zastupnica Anita Pocrnić Radošević će slijedeća govoriti. Izvolite.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, govorim o Prijedlogu Zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika, a kojeg skraćeno nazivamo REGOS. Današnjim prijedlogom zakona predlažu se izmjene postojećeg zakona na način da će se poboljšati i unaprijediti proces uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti ili prvog stupa. Obvezu plaćanja doprinosa ima isplatitelj plaće, naknade ili drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem porezne uprave. Tijekom godina preciznije od 2014. godine od kada je u primjeni obrazac JOPPD odnosno izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirez te doprinosima za obvezna osiguranja utvrđeno je da postoje tzv. nepovezane uplate doprinosa prvog stupa mirovinskog osiguranja i to u iznosu od gotovo 700 milijuna kuna koje se nalaze na privremenom računu i nisu transferirane u proračun kao i svi ostali uplaćeni doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja. Privremeni račun je račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u mirovinske fondove te u razdoblju prije odabira mirovinskog fonda. Konkretno znači da su obveznici uplaćivali doprinose za prvi stup, ali zbog krivo popunjenih obrazaca taj novac još nije došao na pravo mjesto. Radi se o 0,55% od ukupnih uplata u navedenom periodu pa ne možemo reći da sustav generalno ne funkcionira. Isplatitelji imaju mogućnost tražiti preknjiženje ili povrat kad uoče da su krivo popunili JOPPD obrasce i to putem sustava e-porezna. Međutim, evidentno je da postoje isplatitelji koji to još nisu napravili. Ovim prijedlogom zakona REGOS će dobit ovlasti da po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika provede povezivanje nepovezanih uplata za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti ili prvog stupa i na taj način će i obveznicima olakšati proces uplate i raspodjele doprinosa, a sredstva neće stajati neiskorištena. Povezivanje podataka o uplatama za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, drugi stup već je ranije regulirano i REGOS ga provodi. Isto tako kad govorimo o ovoj temi nameće se pitanje koliko mi kao građani znamo o sredstvima koje poslodavci uplaćuju za mirovinsko osiguranje, da li pratimo tijek novca, gdje se taj novac investira, kako posluju fondovi, znamo li kakva kakva su naša prava i mogućnosti po pitanju upravljanja tim sredstvima, ali i mogućnosti štednje da bi jednog dana kao umirovljenici imali veću mirovinu. Financijska pismenost o kapitaliziranoj ali i dobrovoljnoj mirovinskoj štednji je godinama bila na prilično niskoj razini pa je dobro da je ministarstvo obvezalo mirovinska društva da ulažu u osnaživanje financijske pismenosti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iz 2018. godine uveo je obvezu mirovinskim fondovima odnosno društvima da dio prihoda svake godine ulažu u osnaživanje financijske pismenosti građana o individualnoj kapitaliziranoj štednji. I upravo je i sam REGOS kao središnji registar osiguranika, kao državna ustanova kojoj je osnovna zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova je vođenje evidencije o osobnim računima članova, čini čini napore da se građanima približi tematika iz područja mirovinskog osiguranja, pa je tako recimo i tijekom 2021. godine REGOS otvorio mirovinske informativne centre u 4 regionalna centra, to su Rijeka, Split, Osijek i Zagreb s ciljem otvorenosti i transparentnosti mirovinskog sustava prema javnosti kao i jačanja mirovinske pismenosti građana. Mirovinski informativni centar skraćeno MIC je mjesto na kojem svi zainteresirani građani i poduzetnici mogu dobiti informacije o mogućnosti koje im se nude vezano uz mirovinski sustav

poduzimanje radnji koje će za posljedicu imati bolje financijsko upravljanje te više akumuliranih sredstava za bolji život u starosti i samim time i višu mirovinu. Hvala. (HDZ)** Kolegice Anita u vašoj raspravi ste govorili o mirovinskim fondovima i o informiranju građana o mirovinskim fondovima. Pa šta vi smatrate koliko naši građani koriste mogućnost štednje za mirovinu kroz dobrovoljne mirovinske fondove odnosno kroz treći stup? **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala kolegice Zmaić, znači mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje čine drugi i treći stup. Drugi stup je obvezan za sve zaposlenike, a treći stup predstavlja dobrovoljno mirovinsko osiguranje u kojem svaki, svaki osiguranik odlučuje da li će, da li uplaćivati to dobrovoljno mirovinsko osiguranje. U ovom trenutku u dobrovoljnim mirovinskim fondovima trenutno je oko 392.000 članova, od tog broja u otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima je oko 346.000 članova, a u zatvorenima ih je bilo oko 45.520. I ono što se vidi iz godine iz godinu da je trend porasta novih članova jer to je dobro jer ukupna neto imovina ovih dobrovoljnih mirovinskih fondova na dan 30. rujna iznosila je čak 7,34 milijardi 13,5 milijardi kuna u odnosu na prethodnu godinu Pocrnić Radošević, dakle s obzirom da ste govorili o obaveznim mirovinskim fondovima, ja mislim da ovdje nedostaje jedna pohvala obaveznim mirovinskim fondovima onako vrlo iskrena, budući kad pogledamo poslovanje posebice u, u razdoblju do 30. rujna 2021. godine onda vidimo da sveukupno to, neto imovina iznosi skoro 130 milijardi kuna i da je ona povećana za skoro 13,5 milijardi kuna u odnosu na prethodnu godinu i da je to povećanje od 11,5%. Što se tiče samih prinosa na imovinu u potporfeljima ono je najveće u A kategoriji od čak 13,7% što je također iznimno pohvalno. A iznimno pohvalno je i to što obavezni mirovinski fondovi itekako rade na promicanju financijske pismenosti, pa stoga imamo …/Upadica: Hvala./… vrlo često i … **Reiner, Željko Hvala kolegice Burić, da nemamo često prilike u Hrvatskom saboru govoriti o temama iz, o mirovinskom osiguranju iako nam dostavljaju se izvješća mirovinskih fondova koja i na Odboru za rad imamo imamo sjednice pa onda malo proučimo ta izvješća i zaista je šteta da možda malo i detaljnije ne porazgovaramo o tome i vidimo kako ti fondovi rade i koje mogućnosti uopće osiguranici imaju u tim fondovima. Oni imaju mogućnosti izbora fonda, mogu ga promijeniti u određeno vrijeme znači mogu mlađi osiguranici, mogu odabrati hoće biti A, B ili C, a te kategorije ovise o tome o, na neki način o stupnju rizika u pojedinom fondu. Jedino ono što su 5 godina prije mirovine mislim da oni mogu biti samo u C fondu, a sve ostalo se može birati. I zaista je dobro da se ovom financijskom pismenošću malo i više govori o mirovinskim fondovima jer …/Upadica: Hvala./ … to je ulaganje u budućnost, u veće mirovine. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govorit poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Evo nisam mislila stvarno govoriti o mirovinskim fondovima, ali ova samohvala evo potiče me i da tu nešto kažem. Znači ajmo napomenuti i to da je drugi mirovinski stup uveden 2002. godine na inicijativu Svjetske banke i ustvari je čista privatizacija mirovinskog stupa. Da su ga prvo prihvatile pojedine južnoameričke zemlje, a potom tranzicijske zemlje jugoistočne Europe u koje spada i Hrvatska, tranzicijske članice EU poput Poljske, Poljske, Mađarske i Slovačke odlučile su se za neki oblik ograničavanja ili potpunog ukidanja drugo mirovinskog stupa, a razlozi su povećanje javnog duga te financijski gubici koji su posljedično imali utjecaj na rezanje troškova socijalne sigurnosti te nižu stopu ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, kulturu te povećanje poreza na potrošnju. Obavezni mirovinski fondovi dakle koji posluju u Hrvatskoj najveći dio svoje imovine u iznosu od oko 72% ulažu u državne obveznice, a razlog tome je i sigurnost prinosa i nizak rizik ulaganja. Neposredno nakon krize mirovinski fondovi osim u državne obveznice ulagali su i u korporativne obveznice posrnulih tvrtki poput Agrokora, Nexe grupe i slično koje nisu mogle ispunjavati svoje kreditne U svakom slučaju mirovinski fond pogotovo, dakle drugi stup bi se svakako trebao propitati, daleko smo ovdje od samohvale koju čujemo od HDZ-a ali nije to tema onoga što sam željela reći. **Reiner, Željko (HDZ)** Upravo sam vam to htio reći, vi ste potpuno otišli od teme, ajmo se vratiti na središnji

Mislim da je onda jasnije da se upozori onog koji je otvorio tu temu. No, dobro, dakle ja sam zaboravila u svom izlaganju u ime kluba reći da svakako ovaj zakon, znači u ovom obliku nema nekih problema i mi ćemo ga podržati, mislim to je, bilo je nadam se jasno iz mojeg izlaganja, ali ovo je prilika da kažemo nešto o samom REGOS-u što mislim da je vrlo rijetko predmet interesa ovdje u ovom saboru, a trebalo bi biti. Ono što nisam još rekla, znači kada je ovdje povedena ta rasprava pa je i kolega Hrelja rekao da se možda onaj podatak koji sam iznijela znači da se skoro milijun ljudi je istovremeno aktivno radno sposobno, a nije zaposleno, da bi se tu moglo ne znam 100.000 studenata još možda naći. Na to bih samo željela odgovoriti, svakako da sigurno bi se tu našli i studenti. I slažem se s njim da bi trebalo znači studentima dati i mirovinsko osiguranje, oni imaju pravo na staž dok rade nešto, neke konkretne poslove. Ali i sami studenti su zapravo simptom šireg problema. Znači koga mi ovdje uopće sve brojimo? Mi brojimo svaki ugovor o radu, pa tako i studentski ugovor o radu i ne možemo u svakom slučaju reći ne znam da bi čak i da 100.000 njih brojimo imamo ogroman raskorak znači u broju radno sposobnih i onih koji su zaposleni. Ali nije to samo to, znači kolegici Burić bi isto odgovorila, ja stvarno nemam namjeru njoj govoriti da ona laže, mislim pogotovo ne kad ne laže jel ja sam njoj rekla da manipulira, to je sasvim neka druga stvar, ona meni govori da lažem ali ne znam šta sam točno lagala. Kaže da ne ulaze u statistiku osiguranika osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa jer je HDZ to ukinuo, pa ne možemo reći da ta mjera nije postojala. Osim toga, navela sam i drugu kategoriju, to su dakle osobe s produženim osiguranjem i cijelu listu navela takvih ljudi. Znači nek mi odgovori na to. Ona kaže da se ne boji govoriti istinu. Zašto onda ne govori o ovim ljudima? Zašto ne govorimo o tome da postoji preko 16 tisuća ljudi koji su dakle, osiguranici, nisu zaposleni. Zašto ne govorimo o tome? Zašto ne govorimo o dakle stopi zaposlenosti, ako se ne boji govoriti o otvoreno i ako ne govorimo u rukavicama. Zašto ne govorimo o stopi zaposlenosti? Nije to samo to. Gledajte, znači znači stopa zaposlenosti, jedna od najnižih u Europi, samo Španjolska, Italija i Grčka imaju nižu stopu zaposlenosti od Hrvatske, nego je riječ o tome da mi u te zaposlene u našem slučaju brojimo i tu .../Govornik se ne razumije./... su tu samo simptom, apsolutno sve ugovore o radu, a pazite, Hrvatska je već desetljeće na vrhu u Europi po broju nesigurnih ugovora o radu. Znači kad mi kažemo da mi imamo zaposlene, kakve mi to zaposlene ljude imamo? Mi imamo zaposlene koji su potpuno prekarnim radnim odnosima koji nemaju nikakvu sigurnost. Ispod nas je Francuska daleko ispod nas, najviši smo dakle u Europi, na 1. mjestu, dakle čak 4,6% radnika Hrvatske radi na ugovorima u trajanju do 3 mjeseca, EU prosjek je samo Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika, prvo čitanje, P.Z.E. br. 201, predlagateljica je Vlada RH. Zakon Zakon o Središnjem registru osiguranika, NN 359/13 i 39/18 propisuje pravni položaj tijela, poslovanja, ovlasti i poslove iz djelokruga Središnjeg registra osiguranika, tzv. REGOS. Način vođenja Registra izvještava i korištenje podataka iz Registra te druga pitanja značajna za poslovanje REGOS-a. Međutim, postojeći zakonodavnim okvirima nije propisano povezivanje o uplatama doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti odnosno prvog stupa mirovinskog osiguranja po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa. Isplatitelj plaća mora ispuniti na propisanim obrascima podnijete podatke REGOS-u, a zatim REGOS i Poreznoj upravi na zajednički obrazac prilikom svakog plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje. Analizom uplate doprinosa utvrđeno je da obveznici često griješe prilikom popunjavanja naloga, upisuju pogrešnu oznaku obrasca JOPPD ili jednom uplatom plaćaju zaduženje iskazana na više obrazaca kako bi se nepodmireni obrasci povezali sa uplatama za obavezno mirovinsko osiguranje. Obveznici trebaju putem e-Porezne podnijeti zahtjev za povezivanjem, međutim, obveznici ne podnose zahtjeve. Znamo da uvođenje obrazaca JOPPD-a odnosno od 1. siječnja 2014. do danas, ukupno je evidentirano gotovo 700 milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa prvog stupa mirovinskog osiguranja ili 0,55% od ukupne uplate doprinosa za prvi stup. Trebalo je za provedbu zakona osigurati tehničke preduvjete za povezivanje REGOS-a i Porezne uprave te je Porezna uprava Pravilnikom o poreznu na dohodak propisala povezivanje po službenoj dužnosti koje stupa na snagu 1. siječnja 2022. g. Ovim Prijedlogom zakona uspostavlja se pravni okvir za postupanje REGOS-a u povezivanje nepovezanih obrazaca tzv. JOPDD-a sa nepovezanim uplatama. Predloženim zakonom nepovezane uplate doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti povezat će se po osiguranicima, što ne utječe na ostvarivanje njihovih prava. Obveznicama plaćanja doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje olakšava se poslovanje vezano uz praćenje pravilnosti procesa, povezivanje nepovezanih uplata sa zaduženjima iz obrazaca, što predstavlja administrativno za ovu skupinu poslovnih subjekata. Bitno je istaknuti odredbe važećeg zakona koje se dopunjuju u čl. 19 i 31 da REGOS provede povezivanje podataka i raspored po osiguranicima iz st. 1 ovog članka nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana nepovezane uplate. REGOS je ovlašten provesti raspored po osiguranicima nepovezanih uplata prema stanju podataka zaprimljenih od javnopravnih tijela razmjerno broju dana za obveznike plaćanja koji je prestao postojati i da ima pravnog slijednika i za obveznika plaćanja čije su nepovezane uplate starije od 6 godina. REGOS je ovlašten provesti raspored nepovezanih uplata i doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje starije od 6 godina za obveznika plaćanja koji je imao status osiguranika temeljnom obavljanja samostalne djelatnosti. ovaj Zakon smo i nad Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo vrlo temeljito analizirali i na Odboru se donijela odluka da se ali za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH. Hvala lijepa.